Prelazimo na - Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. Izvješće je podnijelo Upravno vijeće HINA-e sukladno članku 14. Zakona o HINA-i. Prijedlog akta ste primili. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor informiranje informatizaciju i medije i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? prijedlog? Ne. Nema potrebe. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Jasen Mesić. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Fenomenalni termin uvijek izaberemo za izvještaje od nacionalnih medijskih kuća, uvijek je to negdje iza 8 sati kada su svi duboko koncentrirani što dovoljno govori koliko nam je do toga stalo, a i broj prijavljenih za raspravu evo kao što vidim a po mjerilima uvaženog predsjednika Sabora je potpuno nevažna tema s obzirom da predsjednik Sabora prebroji obično koliko ima rasprava i replika po pojedinoj temi, tako da je ovo izgleda potpuno neinteresantna tema. Pred nama je izvješće za 2012. godinu i držat ću se njega kako bi nam ono stvarno moglo bit platforma za budući rad, a kako bi nam otkrilo nešto i u razdoblju prije ovog izvješća. U srpnju 2011. godine je Hrvatski sabor, danas to možda nevjerojatno izgleda, jednoglasno je izabrao Upravno vijeće HINA-e. Nakon toga su slijedili parlamentarni izbori, pobijedila je Kukuriku koalicija i smijenila Vijeće za koje je prije par mjeseci prije toga glasovala. Na temelju tražene nadopune izvještaja tu su prednjačili u vrlo stručnim istupima kolege iz HNS-a koji se danas nisu ni prijavili za raspravu. Nakon što smo smijenili Upravno vijeće došlo je novo Upravno vijeće, smijenjena je ravnateljica, između ostalog nam se članica Upravnog vijeća gospođa Simonović našla u eklatantnom sukobu interesa jer istovremeno kako je bila članica Upravnog vijeća HINA-e imenovana je u Vijeće za elektroničke medije, u sastav nezavisnog regulatora koji bi između ostalog trebao kontrolirati i Povjerenstvo za sukob interesa je donijelo svoje mišljenje po tom pitanju i nikom ništa. I gospođa je već mjesecima u sukobu interesa. Fenomenalna medijska politika. Pa šta će nam stvarno medijska strategija kada nam ni Povjerenstvo za sukob interesa i njihovo mišljenje koje smo izglasali ovdje u Hrvatskom saboru i čije smo izvješće prihvatili ništa ne znači. Da li to još ima negdje u Europi da je osoba koja sjedi u Upravnom vijeću istovremeno u nezavisnom regulatoru. I da li još to negdje u Europi ima da je Povjerenstvo za sukob interesa to utvrdilo i dalje nikome ništa. Neka mi netko navede takav primjer. Moram ovdje nadopuniti zbog toga što je ondašnji sastav Ministarstva kulture u dogovoru sa sindikatima u HINAA-i tražio da djelatnici provedu izbore i izaberu svog predstavnika u Upravnom vijeću. I to je provedeno, izbore gdje su svi imali pravo glasa u što se ministarstvo 2011. godine nije miješalo. Ono što je ovdje navedeno u ovom Izvješću da je Vijeće u travnju 2012. donijelo program restrukturiranja, da je predviđena bila reorganizacija uredništva uprave i informatike, da je donesen bio Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada, da je produžen bio mandat glavnom uredniku, da je održano 11 sjednica. Između ostalog se navodi u Vijeću da je HINA izgradila image ozbiljnog medija tokom godina. I između ostalog se navodi da je u 2012. godini uložen značajan napor novinara i urednika što je apsolutno točno kako bi se HINA HINA što bolje pozicionirala i održala na medijskom tržištu. To stoji u ovom Izvješću za 2012. Ako je to istina, a je koji onda može biti razlog smjene Upravnog vijeća nakon par mjeseci istog onog izglasanog jednoglasno u Hrvatskom saboru. Pa samo zato da se smijeni ravnateljica i da se postavi nova ravnateljica a znamo i iz čije stranačke kvote. Ako je ovo sve točno kolegice i kolege, e sad obično izvješća služe tome da bi se u budućnosti znali bolje postaviti. Kolegice i kolege, u ovom Saboru je izglasan novi proračun u kojem HINA-e u 2014. i 2015., neka me predsjednik Vijeća ispravi ako to nije točno, HINA u proračunu više ne postoji, nema je. Što znači da smo uspjeli u ovom Saboru izglasavanjem takvog proračuna odsjeći i drugu nogu neovisnosti medijskog servisa. Jedna noga neovisnosti medijskog servisa i uvijek izbor vodećih ljudi, a druga noga je uvijek financijska neovisnost. Koja je to poruka Vlade koja je predložila proračun u kojem nema sredstava Nacionalne novinske agencije? Koja je to poruka urednicima i novinarima za koje lijepo u Izvješću piše da su uložili napor da 2012. da se konsolidiraju i opstaju na medijskom tržištu. Kad smo to pitali zamjenika ministrice kulture, onda je on rekao nešto sa ove govornice što je toliko protuzakonito da mislim da ni sam gospodin zamjenik ministrice toga nije svjestan. Naime, rekao je da će se HINA nastaviti financirati iz pretplate Hrvatske radiotelevizije koja se tretira kao državna potpora i smije se iz nje eksplicite financirati samo ono što je navedeno u u ugovoru između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije. Kakva lakoća objašnjenja! Pa to da netko pročita u Bruxellesu ta državna potpora može pasti. Prvo će vam dignuti tužbe komercijalne televizije koje će onda pribaviti milijardu kuna za Hrvatsku radioteleviziju ako to padne. Takav diletantizam, takvo neznanje, takva lakoća negativnog ophođenja prema svemu što se stvaralo desetljećima je nevjerojatna. Takva lakoća prodavanja magle i limunade u smislu da ćemo konačno vidjeti medijsku strategiju nakon više od dvije godine, takva lakoća soljenja pameti svakome onome tko želi argumentima pokazati da ovo ne vodi nigdje je zapanjujuća. Kad pogleda čovjek ovo Izvješće o radu Upravnog vijeća uz ovo sve što sam rekao sa većim dijelom se može i složiti. Ali ako ovdje raspravljamo u ovom Saboru o izvješćima da bi znali što ćemo raditi u budućnosti, a u budućnosti HINA-e nema u proračunu kog vraga mi uopće ovo raspravljamo. I koja je to poruka medijskih sloboda, istih onih koje smo danas vam čitali sa portala da su dopisnici bez granica kako su ocijenili djelovanje nacionalne radiotelevizije i zakonskih rješenja tog djelovanja. Koja je to poruka djelatnicima HINA-e? Vrlo jasna. Za neprofitne medije koji dobivaju novce direktno iz proračuna bez ikakvih kriterija, bez ikakvih propisanih kriterija koji imaju osigurane novce u proračunu njima s njima nema problema, a za HINA-u nema i za djelatnike HINA-e. Pa da je netko onda rekao gledajte bit će sredstava u proračunu, potrebno je učiniti reorganizaciju, potrebno je napraviti neku racionalizaciju, potreban je neki novi razvojni plan i sukladno tome ovo su vaše mogućnosti financiranja. Ja vjerujem da bi se i novinari i urednici na HINI u to uklopili i znali naći načina da tu situaciju prebolave. Je li ovo kraj Hrvatske novinske agencije? Je li to poruka ovoga? Ima li poslije toga, hoćemo li ikad više o ovim izvještajima raspravljati? Ako je i ovo sve točno, zašto je onda smijenjena ravnateljica, zašto je onda smijenjeno upravno vijeće koje je ovdje izglasano jednoglasno nakon sedam mjeseci, nakon što su donijeli sve ove dokumente koji su ovdje nabrojani da su donijeli. Nakon što su se provodili izbori za predstavnika zaposlenika u upravnom vijeću. Kolegice i kolege, ja znam da vas možda ovo toliko ne sekira ali znate sve to uvijek urodi nekom reakcijom, to dođe prije ili kasnije. Prođe na izborima za dvije godine ili za šest ili za deset, što dođe kasnije to je reakcija žešća. Što više klatno ode u jednu stranu to se uvijek više vrati u drugu i to nije dobro. Tko će danas ili sutra ikad više u ovom Saboru moći tvrditi, da bolji je zakon po modelu političkog konsenzusa ili tko će ikad više moći reći, da birali smo upravno vijeće jednoglasno, da to je bolji sustav, da to je bolje i za ovaj sabor i za tu instituciju, jako teško kad ga jednom derogirate, jako teško. Iz kluba HDZ-a nadamo se i vjerujemo da će se naći način da se osigura financiranje HINA-e u budućnosti, da će se ostat sačuvana radna mjesta urednicima urednicima i novinarima u HINI, da će HINA nastaviti se boriti za svoje mjesto pod medijskim suncem, da će nastaviti isporučivati vijesti bez uredničkih i novinarskih komentara od kojih nam se ponekad diže kosa na glavi na HRT-u nego vijesti, precizne vijesti što mislim da u zadnje vrijeme mogu reći i u prošla vremena da je HINA ipak činila. U tom smislu kolegice i kolege gledajte ovo izvješće da u proračunu kojeg ste izglasali HINA-e nema, ne postoji. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mesiću, govoreći o financijama koje bi trebale pratiti HINU dakle Vlada je prekršila i Zakon o HINA-i s obzirom da ga nismo izmijenili mada se i u prošlom sazivu Hrvatskog sabora govorilo o tome da Zakon o HINA-i treba doraditi, da ga treba osuvremeniti, točnije da ga treba možda promijeniti. Ne stavljanjem HINA-e u proračunska sredstva odnosno u projekcije za 2015.i 2016. Vlada je prekršila zakon. To je jedna stvar. Drugo, ono što je bilo obrazloženo da bi HINA trebala naći nove alternativne načine financiranja jer kao takva su pravila u EU, to jednostavno nije točno. Pa i Francuska je članica EU a Franc press njihova nacionalna agencija financira se jednako tako iz državnog proračuna i mislim da nam tu jednostavno netko ne govori istinu. Upozoravali smo na to da ne bismo voljeli da HINA-u zadesi sudbina Vjesnika, 50-tak ljudi govorilo se da će dobiti otkaz, tada su nam rekli da izmišljamo, da ne govorimo neistine, dobilo ih je nešto manje ali i to je puno, 25 ljudi u HINA-i je dobilo otkaz. Hvala lijepa. mi smo ovdje u Hrvatskom saboru rekli, zajednički i jednoglasno ćemo glasati za imenovanje upravno vijeće HINA-e i imenovanje u Vijeće elektroničke medije ukoliko samo osoba izađe iz sukoba interesa. Niti to nije bilo prihvaćeno. Nakon toga povjerenstvo za sukobe interesa donese mišljenje, niti to se ne prihvati i vi se čudite da Vlada RH ne poštuje zakon. Pa to je uobičajena praksa, to je uobičajena praksa. Ugovor sa Vladom RH između HRT-a i Vlade još nismo vidjeli. Vidjet ćemo uopće kako su tamo zastupljene manjine ovo što su kolegice i kolege govorili. Medijska strategija, medijske slobode nakon HDZ-ovskog mraka pa to je vic, to je vic. To što smo uspjeli napraviti od javnih servisa u dvije godine, od medijske strategije imamo deset izmjena i dopuna zakona koji dolaze iz istog ministarstva koje je formiralo poseban odjel koje bez natječaja zapošljava savjetnika ministrice za medije i onda nakon što se desi jedna mala afera po novinama ga prekomandira za načelnika odjela s natječajem ili bez natječaja, šta mislite? Tko će to poslije riješiti, taj balast i u dvije godine dobivamo samo izmjene i dopune medijskih zakona bez ikakve strategije, bez ikakve rasprave gdje nam zamjenik ministrice s govornice govori da će financirati HINA-u i njihov rad i opstanak tih ljudi tamo iz pretplate u HRT-u. Abeceda znanja što se iz pretplate može financirati, osnovno abeceda, naravno krivo. U ime Hrvatskih laburista- stranke rada govorit će poštovani Mladen Novak. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi gospodine. Iskreno rečeno, žao mi je što nema kolege Vukšića, ne zato što što ne znam što mislite o ovome, ovo je bilo više nego uvjerljivo, ali mislim da je ovo izuzetno opasna situacija. Htjeli mi to priznati ili ne, gledajte ovako u kasne sate sa ovako sramotno praznom sabornicom se radi, pa ne mogu reći, ne mogu naći jednostavno niti jedan drugi adekvatan izraz od zločina nad medijima. Ja nisam čovjek iz medija i nisam, ne vjerujem da se bitno razlikujem od većine prosječnih Hrvata, ali u poimanju toga kolika je važnost medija na, općenito na demokraciju, na slobodu društva. Znate, pala mi je sada kad je kolega Mesić maloprije pričao, pala mi je, kad je spominjao, mrak, u slobodi medija. Gledajte po nekim kriterijima možemo reći da u sjevernoj Koreji postoji demokracija. Tamo je bio Dennis Rodman, čovjek je slobodno došao tamo, boravio tamo, ne znam, slikali su ga svi, znači postoji sloboda, ako netko takav može se šetati tamo, biti primljen od, to možemo isto tako nazvati. Pa bojim se da ovo što mi radimo, ovako lagano ide u pravcu tih takvih demokracija. Maloprije je bila riječ o zastupljenosti političkih stranaka u medijima je netko spomenuo da je na internetu bilo da smo po medijskim slobodama, gdje smo, što smo i kako smo. Ovo ako se stvarno pretvori u uništavanje HINA-e kroz ukidanje sredstava u proračunima za 2015. i '16., ne znam, ne mogu jednostavno naći prave izraze koliko je to, koliko ja smatram da se mi kao društvo vraćamo unazad. Nešto što je stvarano kad jedanput uništimo to je nemoguće vratiti ili jako, jako teško, a pročitat ću neke, što sam ja sebi označio ovdje, mislim za moj pojam je HINA malo više od onoga čista agencija, a nažalost kad se sjetim kakve sve agencije imamo i kako sve funkcioniraju, ako nešto treba sačuvati onda je to sigurno upravo HINA. U vrijeme sveopće estradizacije i tabloidizacije medijske scene, HINA treba ustrajati na jačanju svoje pozicije javnog medija koji djeluje na načelima neovisnog, nepristranog i profesionalnog agencijskog novinarstva. Pa ako je nešto točno, onda je to točno. Usprkos usponima i padovima, HINA je izgradila imidž ozbiljnoj medija koji se posljednjih godina našao u dubokoj krizi. I zato što je u krizi ga treba ugasiti? Nevjerojatno. Treba naći načina da, ok, treba prilagoditi vremenu, naći možda neke, na kraju krajeva ima tu i dosta prijedloga koliko sam vidio, ali ako je rješenje gasiti HINA-u, onda je to stvarno žalosno. HINA je dužna razvijati mrežu svojih dopisništava. Pa sjetimo se i HRT sada nema dugova, što je napravio, pa i pobuna je bila iz svih županija bez obzira čiji su župani. Što stvarno će biti, jednog dana će dnevnik počinjati riječima "Dobro jutro, predsjedniče" i "Predsjednik je radio danas ovo, ono" i ne znam što, sve drugo će biti nebitno, a ostalo će biti turske, meksičke i ne znam kakve sve sapunice. Pa ja vjerujem da bi to vama odgovaralo s obzirom na ovo što radite kao Vlada, ovaj komentar "što ćeš bolje" iz redova Kukuriku koalicije je stvarno na mjestu jer bolje bi bilo možda da cijeli narod gleda turske i ne znam čije sve ne sapunice nego što je prisiljen gledati i živjet ovo što nam vi priređujete. I zapeo mi je još jedan detalj koji kolega nije spomenuo. Osnivaču je višekratno skretana pažnja na to da je HINA jedini javni medij koji plaća PDV po punoj poreznoj stopi. Ne znam da li je to još uvijek tako s obzirom da je ovo izvješće za 2012. godinu, ali sve, po mom mišljenju to je ipak nešto više nego neki portal, neke novine, neka televizija koja je danas od jednih, sutra od drugih, ovo je nešto više i ovo je vijest koja, što je rekao kolega, ide bez komentara urednika ili ili vlasnika koji stoji iza urednika. Ovo treba biti stvarno objektivna informacija i ako mi to uništavamo, onda stvarno smo, stvarno onda zbogom pameti. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Jasen Mesić, izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Kolega, gledajte, možda i nije loše da bude na programu ovo što ste rekli, naime to će biti puno zabavnije od turskih sapunica, ako bude samo prilozi o predsjedniku Vlade, naime to će biti takav show program, poštovani kolega, da će to ljudi, ako ništa drugo, bar će se moći i nasmijati i rasplakati. Ali pogledajte što je na stranici 10 ovog izvješća, di kaže bez razvoja novih servisa te financijskih ulaganja u razvoj, HINA neće moći napraviti nužan iskorak o kojem ovisi njen budući položaj i uloga na medijskom tržištu. Medijskom tržištu EU ovaj puta jer ušli smo u međuvremenu u EU. Dakle potpuno novo okruženje djelovanja od one uloge kada je HINA imala kada je bila osnovana na početku hrvatske moderne državnosti, kada je bilo potrebno za Hrvatsku da ima svoju informativnu agenciju kako bi se mogla suprotstaviti Tanjug-u i nekim ostalim centrima medijske moći. Baš me zanima kako će kolegice i kolege koji tako zagovaraju turske sapunice glasati o ovom izvješću, da li će glasati protiv njega s obzirom da je ova rečenica direktno u suprotnosti onoga što su oni izglasali u predloženom proračunu i njegovim projekcijama. Dakle prihvatiti ovo izvješće je zapravo u potpunoj suprotnosti sa proračunom odnosno njegovim projekcijama za sljedeću godinu. A ova rečenica je točna. Točno tako treba HINA-u pripremiti pa i financijski pomoći da se pripremi za potpuno drugačije okolnosti djelovanja, sa novim tehnologijama, novim programima rada i sve ono što jednom narodu ili jednoj državi od 4,5 milijuna stanovnika potrebno kada ulazi u integraciju od 500 milijuna. Pa kolega i ja sam sklon nekad onako i malo ironije i ne znam i svega i svačega no međutim nisam baš siguran da je da je ovo prava tema za ironiju. Ovo je iskreno rečeno stvarno meni koji nisam iz te branše ali ovo je meni stvarno zgrozio sam se kada sam čuo, vidio da sve ide u pravcu toga da se HINA ugasi. ugasi. Razlika između ovoga i onih nekadašnjih vremena, ne znam one blokovske podjele je samo u tome što ćemo imati brdo nekih drugih medija koji će nam biti zatrpani nekim žutilom, sapunicama i eventualno izvješćima sa stranačkih skupova normalno omjer 8:1. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala. Pa kolega Novak vi ste rekli da gasiti HINA-u da je to vraćanje unatrag, da je to sumrak demokracije, međutim mislim da je to daleko više od toga. Naime, danas je abeceda i nacionalne sigurnosti i uopće razvoja jedne zemlje da ima nacionalno informacijsku strategiju jer je po svemu danas informacija osnovni instrument nacionalne moći važniji i od vojske i od gospodarstva. Ono što ne samo da nemamo tu nacionalnu informacijsku strategiju nego smo učinili sve da i onaj HINA-u kao jedan od temeljnih institucija koje mogu davati relevantne i objektivne informacije naprosto ugasimo. Paradoks je u tome čak i u ovom već stavu da HINA plaća 25% PDV-a a strane agencije koje plasiraju svoje rade informacijske operacije, medijske operacije jel to je danas način kako se osigurava prestiž i u gospodarstvu i u politici i u međunarodnim odnosima, oni koji provode takve operacije kod nas plaćaju zato … 5 ili eventualno 10%. Prema tome to ne samo da je nerazumijevanje samo odnosa prema HINa-i nego to je nerazumijevanje svijeta u kojem živimo i način kako se možemo obraniti odnosno kako možemo imati jednu agenciju koja će ne na komercijalnim osnovama nego na kao javni servis moći prezentirati istinitu i pravu informaciju da bismo mogli funkcionirati kao normalno društvo. Prema tome to je daleko više i daleko teže nego samo načelno pitanje o demokraciji. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa apsolutno se slažem sa svim ovim što ste vi rekli s tim što moram priznati da jednostavno ovog dijela što ste vi spomenuli nisam se ni sjetio. Nije mi ni na kraj pametni da bi netko mogao stvarno doći na takvu suludu ideju da ide ukidati HINA-u. mislim i dalje ne mogu vjerovati u to. Nadam se da šta ja znam možda mi stvarno ne vidimo neko rješenje, a da je ono pred očima. Vjerujem kolegi Mesiću nisam iz te branše, vjerujem da ono rješenje koje je navodno rekao zamjenik ministra da je stvarno zakonski nemoguće, ali s obzirom na učestalu prasku izmjena zakona koji se prilagođavaju dnevnim potrebama možda se dođe do izmjene zakona pa ćemo jedan zakon novi ili postojeći zakon jednostavno kroz njega regulirati neki novi oblik financiranja jer nadam se stvarno se nadam da ovo nije kraj

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, još jedno izvješće je pred nama međutim ono što možemo primijetiti govorimo o izvješćima za 2012.godinu i uglavnom o njima govore ili u ovom slučaju uopće ne govore ljudi koji o njima vrlo malo znaju ne zato jer oni ništa o tom poslu ne bi znali nego jednostavno zato jer su novi u tom poslu što znači da su svi oni koji su bili na toj funkciji u 2012.godini smijenjeni. Dakle to je činjenica oko izvješća o kojima mi raspravljamo. Još jedan presedan kada govorimo o HINA-i dakle kao i u slučaju HRT-a govorili smo da HINA ne ide dobrim putem da HINA-u treba promijeniti, da HINA-u treba restrukturirati i tada se pronašao krivac, ravnateljica i Upravno vijeće pa se smijenilo Upravno vijeće i smijenila se ravnateljica zato jer oni ne rade dobro, zato jer su HINA-u vodili u propast. Takvi su bili argumenti. I nakon toga za ste iste ljude za koje se reklo da ne rade dobro i koje se smijenilo Vlada Republike Hrvatske za njihovo izvješće daje pozitivno mišljenje. Ovo je doista presedan, ja ne znam više što bih dalje trebala možda ili ne trebala govoriti. Znate, zapitali bismo se pa tko je tu lud. Dakle ti ljudi su smijenjeni, cijelo Upravno vijeće i ravnateljica jer nisu radili dobro, rekli su kolege iz vladajuće koalicije, rekla je Vlada i nakon toga Vlada tim istim ljudima šalje pozitivno mišljenje i kaže da, dobro ste radili. E pa sad, što se zapravo događa, kakvo je stanje vidjet ćemo kada ćemo imati novo izvješće pred nama, međutim činjenice su da se u HINA-i i dalje smanjuju prihodi. O tome je raspravljalo i Radničko vijeće koje je konstatiralo da ih najviše zabrinjava daljnji pad prihoda s tržišta za otprilike pola milijuna kuna zbog čega je njegov udjel u ukupnim prihodima pao na svega 31, nešto malo više posto, najniže u povijesti HINA-e. Dakle od najave velikih projekata, novih servisa koji će HINA-u s novim vodstvom izvući iz krize dogodilo se samo to da je više od 25 ljudi dobilo otkaze, da je ugašen jedini razvojni projekt Media monitoring kojem je trebalo dati šansu po mojem mišljenju, kojeg je trebalo razvijati i trebalo ga je ostaviti na tržištu jer je to nešto novo što je HINA nudila i da su kako je utvrdilo i Radničko vijeće, prihodi s tržišta ponovo pali. Za ovu godinu HINA opet planira smanjenje prihoda i to za 5%, od čega su čak za gotovo 7% manji prihodi od komercijalnih korisnika dakle programi kako bi se HINA pozicionirala na tržištu ili barem ostala na istim prihodima kao što vidimo u izvješću za 2012. godinu. Za prvih 9 mjeseci pad prihoda je velik, a tako će biti i za čitavu godinu, a bili su oko 6,6 milijuna kuna. To je smanjenje gotovo za 1/3. Kakav je trend što se tiče HINA-e? Trend je vrlo očit, očito je smanjivanje broja ljudi i prihoda i za informaciju, kada se objašnjavalo na koji način će se napraviti proces restrukturiranja tada se govorilo da će onaj biser koji je HINA preuzela, a to je Vjesnikova dokumentacija koju je isto tako trebalo staviti u funkciju, jednostavno su to otklonili od HINA-e, nisu znali valjda što bi s time i rekli su tada da će zbrinuti i te ljude, da će ih preuzeti Hrvatski državni arhiv koji je preuzeo Vjesnikovu dokumentaciju. Međutim, oni su preuzeli samo 6 od 14 ljudi iz nekadašnje Vjesnikove dokumentacije. O funkcioniranju ili nefunkcioniranju Upravnog vijeća i sukobu interesa već je govorio kolega Mesić. Zato ja pitam što se zapravo događa u HINA-i, kakve su namjere kakve su namjere Upravnog vijeća, odnosno kakve su namjere onih koji su ih tamo izabrali, što će se sa HINA-om dogoditi u budućnosti i želi li Hrvatska zadržati svoju novinsku agenciju ili će možda vijesti iz Hrvatske pratiti neka od agencija u okruženju, primjerice Tanjug. Govorili mi ovdje u 21 sat ili u podne mislim da je sasvim svejedno jer odgovore na naša pitanja gotovo nikada ne dobijemo. I na kraju, za ovih 25 ljudi koji više ne rade u HINA-i, bez obzira na kojim su pozicijama, a bilo je i uredničkih pozicija, za njihove otpremnine HINA je uzela kredit i potrošila oko 200 000 eura dugogodišnje zalihe oročenih sredstava. To je dakle fino jedan proces restrukturiranja, štednje, dakle otpustit ljude, dati im dobre otpremnine, potrošit zalihe koje smo imali, riješit se Vjesnikove dokumentacije, ukinut Media monitoring umjesto ga razvijati. Dakle to je trenutačno pozicija naše novinske agencije. I ne mogu ne ponoviti, zamislite situaciju da je HDZ na vlasti sa svojim koalicijskim partnerima ili da je na vlasti HSS i da u tom trenutku glasnogovornica vladajuće stranke ili jedne od vladajućih stranaka postaje ravnateljica nacionalne agencije. Bio bi urnebes s one strane sabornice samo takav. Dakle bivša glasnogovornica, članica Kukuriku koalicije ravnateljica je HINA-e. Ne sporeći njezine novinske kvalitete, ali naravno pitajući se koliko je tu bilo pristranosti ili nepristranosti, sami ćete zaključiti. Kada govorimo o medijima, očito je da nešto ne štima, kada govorimo o kadroviranju mislim da je svima sve jasno i doista mi je neobično što inače najveći zagovaratelji medijske problematike, kolege iz kluba do nas, danas nisu ni tu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvi se prijavio poštovani Miroslav Tuđman. Izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Glavak, drago mi je da ste ovdje spomenuli ovu Vjesnikovu novinsku dokumentaciju, odnosno je li to bio zapravo jedan od temeljnih fondova na čemu se mogla HINA razvijati i jedan razvojni potencijal je svake novinske agencije, a sa njegovim ukidanjem naprosto kvaliteta medija u cijeloj Hrvatskoj pada jer više nemate onaj feedback, dokumentaciju o onome što se zbivalo prije i onda možete imati samo žutilo i interpretacije onoga što se zbiva u najnovije vrijeme. Ako idemo naprosto pogledati kako druge ove agencije, novinske agencije funkcioniraju njihova uloga, veličina i snaga upravo ovisi o toj dokumentaciji s kojom raspolažem. Ići na to da se to premjesti negdje drugdje, nemam vremena ovdje govoriti kako se od arhiva suvremenim sredstvima mogu napraviti vrlo profitabilna poduzeća, ali na stranu sada to. Znači ne voditi računa o toj dokumentaciji, nemati to u vidu. Znači da se uopće nema pojma i predodžbe što je uloga jedne ovakve nacionalne agencije i kakvo je njezino mjesto u Nacionalnoj informacijskoj strategiji. To je samo još jedan dokaz na žalost da sve ovo vodi jednome kraju i šteti koja naprosto se neće moći tako brzo popraviti. Paradoksalno je da će se sa time dogoditi to da ćemo mi zapravo ići u jednu kolonizaciju što se tiče i nacionalne kulture, ali i još gore informacijskog jednoga medijskog pozicioniranja Hrvatske. Jer hrvatska politika ni onda kada će činiti dobre poteze … …/Upadica Stazić: Na repliku odgovara poštovana Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Doktore Tuđman, u pravu ste naravno. Vjesnikova dokumentacija dio je povijesti ili dio blaga Hrvatske. Ne samo da bi je mogli koristiti novinari. Ona bi se mogla naravno koristiti na tisuću načina, biti dostupna onima koji će istraživati tu povijest, biti dostupna u krajnjem slučaju novinarima. Novinarima koji bi mogli raditi ono što zapravo i agencije rade. Puno puta smo govorili o tome zašto ne možemo govoriti o HINA-i kao o nekom listu uvjetno rečeno koje se bavi žutilom. Zato jer se točno zna kako se rade agencijske vijesti i što agencije rade. dakle, zna se čemu agencije služe. Nema senzacionalizma, moraju bit točni citati i naravno to bi bili kvalitetni tekstovi da se netko počne koristiti njima ili da iz te arhive naprave dodanu vrijednost, odnosno iz te vjesnikove dokumentacije. Naravno da za to treba sredstava. To je svima jasno i nitko nije mislio da će se to dogoditi preko noći. Trebalo je dati šansu. I šteta je, ti ljudi koji su prešli iz Vjesnika zajedno sa vrijednom dokumentacijom oni su počeli raditi na njoj, na digitalizaciji. Naravno da projekt nije završen. U krajnjem slučaju čitava povijest Hrvatske još nije digitalizirana koja se čuva na Hrvatskoj radioteleviziji. Nitko ne očekuje da se to dogodi preko noći, ali bome nitko nije očekivao ni da će otići iz HINA-e, da će otići u Državni arhiv, niti da će HINA ostat sa nula kuna u 2015. i 2016. Poštovana kolegice, moram vas razočarati. Sredstva za digitalizaciju su smanjenja, tako da odustalo se od projekta ili barem ne vidimo da se išta radi na projektu novog centralnog arhivskog spremišta u Kerestincu koje je trebalo biti nositelj upravo te građe i uređena na najbolji način, idealna mogućnost za prijavljivanje na EU fondove. Možete braniti to da vam je to potrebno za jačanje administrativnih kapaciteta, arhiv možete braniti. Ne mogu se svi projekti u kulturi tako dobro braniti za EU fondove kao što može arhiv zagovarati. Idealna šansa, sve postoji. Zemljište dobiveno od bivše vojarne, projekt plaćen, samo to samo to nekako treba otvoriti. Već dvije godine ništa. Ali kolegice, pa možda stvarno postoji ta medijska strategija. Promijeniš Zakon o HRT-u, staviš svog ravnatelja, on smijeni 40 urednika, raspusti 11 dopisništava, to ova koja mi nisu blizu u kući, pa to riješi, raspiše kvazi novi natječaj gdje će imenovati tamo tko hoće. Promijenite Zakon o HINA-i, ukinite im proračunsku stavku i riješili ste i HINA-u. Istovremeno napravite imenovanja u Vijeću za elektroničke medije koje ste napravili, imate pod kontrolom mrežu lokalnih radio i tv postaja i još k tome stavite u proračun ne HINA-u i potrebe njene financijske za razvojem nego stavite nešto što se zove neprofitne medije koje onda direktno vašom odlukom financirate. Fantastično! Fenomenalna medijska strategija! Ja ne mogu vjerovati koliko zapravo jednostavno, a učinkovito. I šta je tu potrebno više dalje obrazlagati poštovana kolegice. Šta tu vama nije od te strategije jasno? Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednji za raspravu se javio poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Ne smatram posebno spornim što se u ovo vrijeme uopće raspravlja pred nas 15 o ovako važnom izvješću. jer nekad nas ni u jutro nema puno više. 16 Ali nekoliko stvari vrijedi naglasiti. HINA je jedna od najvažnijih državnih institucija. Čuo sam mnoge ovdje opaske, slažem se sa svima, ali usudio bih se kazati da država koja nema Nacionalnu novinsku agenciju nije država, a izvješće nije izvješće ako ne sadržava osnovne profesionalne standarde i najnužniju profesionalnost sastavljanja izvješća. Neke stvari od ovih su izostale. Ali čak i to bih prešao preko toga, ali preko nekih se stvari jednostavno ne može prijeći. Nema predsjednice Upravnog vijeća. Raspravlja se o Izvješću Upravnog Vijeća najvažnije, jedne od najvažnijih državnih institucija. Nema ni obrazloženja Upravnog vijeća o nema ni obrazloženja Oprostite gospodine vi niste trebali dolaziti u Sabor, ako nema potrebe obrazložiti izvješće, tako važno izvješće.

Ravnateljice nema a nije ni trebala ni biti ravnateljica. Zašto nije trebala biti? Zato što je u sukobu interesa i o tome postoji rješenja povjerenstva da je u sukobu interesa jer ne može biti ravnateljica istodobno i profesionalna članica Vijeća za elektroničke medije, a ne bi smjela biti ni članica Vijeća elektroničke medije to nije nitko kazao jer je porezni dužnik RH i to objavljeni porezni dužnik sa 450 tisuća kuna. em je porezni dužnik ali je i u sukobu interesa i to ne kažemo to mi to kaže Povjerenstvo o sukobu interesa. Mjeseci prolaze povjerenstvo je dalo svoje mišljenje ali ravnateljica ne odustaje, nikako da dadne ostavku. Do kada ćemo tako? Vjerojatno prije će se ugasiti HINA nego što istekne mandat, sve upućuje na to. 5 milijuna kuna smanjenih proračunskih sredstava za HINA-u, a u projekciji za 2015.i 2016.nema uopće stavke za HINA-u u proračunskoj projekciji za 2015.i 2016.nema stavki za HINA-u. Zašto? Zato što se više ne računa na Nacionalnu novinsku agenciju. Privatna tiskovina ima PDV 5%, Nacionalna novinska agencija 25% PDV-a. Mora imati stopu PDV-a ali ne mora imati 25%. Kaže se neka se iz drugih prihoda financiraju, neka se financiraju iz ne samo ovdje spomenute RTV pretplate nego čak iz EU fondova. Pa kao da ne poznaju zakone koji reguliraju kako se može i iz čega se može financirati HINA i kako se mogu koristiti EU fondovi. Riješiti Vjesnikove dokumentacije, a naglasit ću jer je to bitno, ne radi se o dokumentaciji lista Vjesnik, radi se o dokumentaciji nekada NIŠPRO Vjesnik svih izdanja Vjesnikovih. Ta dokumentacija je rudno bogatstvo i tako lako se riješiti rudnog bogatstva ne čudi. Ako se prisjetimo kako je već jedanput izvršen sličan atak na vjesnikovu dokumentaciju, nekada davno u komunizmu kada je Borovo pokrenulo tvornicu cipela pa je direktor došao na sastanak NIŠPRO Vjesnik i potužio se da nema od čega na vezicama za cipele onu plastiku na vrhu da nema repromaterijala za to onda se jedan komunistički dužnosnik iz Vjesnika hitro ponudio i riješio problem na način da su svi filmovi Vjesnikove dokumentacije pretočeni u plastiku za vezice. Tako se odnosilo nekada prema Vjesnikovoj dokumentaciji tako se i danas odnosimo. Pa ispada da sve što je nacionalno treba ugasiti. Ugasiti tako važnu strateško važnu instituciju, a brojne profesionalce i vrhunske novinare poslati na Zavod za zapošljavanje. Uz sve ova obazrive opaske to mogu nazvati jedino političkim zločinom, tako se odnositi prema Nacionalnoj novinskoj agenciji. Taj zločin je uperen protiv strateških nacionalnih interesa, a što je upereno protiv strateški nacionalnih interesa onda ispada da ne smijemo imati nacionalne interese. Smanjenje proračunskih sredstava, gašenje Vjesnikove dokumentacije, tako visoka stopa PDV-a, izostanak sredstava u projekcijama za 2015.i 2016.nije ništa drugo nego navođenje na zaključak HINA za karmine spremna. Imamo prijavljenu repliku poštovanog Jasena Mesića. Izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani kolega, dobro ste govorili dobro ono je bio lapsus to smo ispravili, ali kolega izgubili smo i vi i ja grlo u ovoj sabornici govoreći o stanju u medijima i glas. Sjećam se samo kada se gasio Vjesnik između ostaloga, sada kada se ovo dešava sa HINA-om i one kolegice i kolege koji su nas uvjeravali kako će sve biti super kako će se to kada smo mijenjali Zakon o HINA-i i uvjeravali da to sve ide bolje da će sada biti stvari puno sređenije, danas nismo mogli čuti na ovu temu da ne govori nitko ni iz kluba SDP-a ni iz kluba HNS-a. Nas tu iz oporbenih redova svi smo više-manje rekli sa svojeg kuta kolegica Glavak kao bivša novinarka i djelatnica u medijima, ja iz aspekta kulture, vi kao ekonomist itd. ali evo mi ne znamo koji je stav stranaka vladajuće Kukuriku koalicije koje su na neki način i dovele i do ovakvog proračuna i do ovih stvari koje ste rekli, premještanje Vjesnikove dokumentacije koji se slažem da je resurs par exellence. Da vidite kako to rade arhivi, recimo u Francuskoj, kako imaju specijalizirane web stranice i građu … i takvu novinsku, uopće ne pretražujete više listanjem, nego klikom miša, svaki klik se posebno ali naravno onda i njihovi novinski članci izgledaju drugačije nego što izgledaju u našim dnevnim tiskovima jer postoje određene reference koje su baze svakog suvislog teksta. Evo, mi ne znamo što će o izvješću HINA-e i kako će glasovati kolege iz SDP-a i HNS-a, možda se još nisu stekli uvjeti za glasovanje ili možda još nije sve… **Stazić,

Kolega Mesić, nije ni čudo za lapsus u 21.30, nakon toliko rasprava i javljanja, ali govorili ste da kako se ne čuje drugi glas oko ovog izvješća. Pa kome ne bi bilo neugodno govoriti o ravnateljici koja je porezni dužnik 450 tisuća kuna? Objavljeno, kliknite na internet, vidjet ćete. Da, članica vijeća. Pa vidite porezni dužnik i u sukobu interesa. Pa kako nećete šutjeti, pa tko ne bi šutio? Da mi je sestra, ja bih šutio, izašao bih iz sabornice, tražio bih da je se smjeni. Ali Ali kazali ste da ovdje govorim kao ekonomist, ne samo kao ekonomist. 10 godina sam proveo kao direktor u neboderu Vjesnik, od 90-e do 2000-e godine, a 2000. sam morao po nalogu praktički otići odande. Ali inače… … /Upadica Stazić: Molim vas, dajte, nemojte dobacivati, ajde./

Uvažena zastupnice i zastupnici. Dakle, kao što se vidi na početku ovog izvješća, izvješće je za period kad je bilo prethodno, kao što je gospodin Mesić primjetio, prethodni saziv Upravnog vijeća te je kao takvo prezentirano. Dakle za izvjestan od 2011. do prosinca 2012. Ovo Upravno vijeće u 5. sazivu je konstituirano tek početkom studenog i svi i svi napori i rad Upravnog vijeća, jer je ovo izvještaj u radu Upravnog vijeća, ne o ravnateljici ili nekoga drugoga Hvala i ja ću vrlo rado prezentirati ako budem još predsjednik Upravnog vijeća, sljedeće godine, dakle u izvješću za 2013. godinu. HINA je, zašto radosno? Zato jer je HINA u procesu restrukturiranja i izvješća koja sam dobio su jako dobra. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Time zaključujem ovu točku dnevnoga reda i prekidam sjednicu. Nastavit ćemo sutra 16. točkom, to je Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine. Hvala svima i laku noć. Hvala